Zahvaljujem se ministarki za rad, boračka i socijalna pitanja.Reč ima Marina Raguš, pretpostavljam replika.Izvolite. **Marina Raguš** Ne toliko replika, ali koristim svoje vreme. Hvala vam na tome.Moram da vas pitam, gospođo predsedavajuća, da li mogu ja da ga dupliram, pošto odgovaram i gospođi ministarki Tepavčević i gospodinu Ružiću, ili samo mogu da koristim, koliko, dva, tri minuta?

i koliko razumem to će biti već sredinom leta.Naravno da se pridružujem vašem apelu. Mislim da je to najvažnija stvar, jedina moguća da se izborimo sa ovim ovim virusom koji izaziva tešku infekciju, sa nepredvidivim tokovima i posledicama.Tako da, takođe se pridružujem apelu. Mislim da svi oni građani koji nisu kontraindikovani treba da prime vakcinu, jer jedino tako možemo da zaštitimo sebe i one sebi najbliže.Za „Torlak“ moram da napomenem da je „Torlak“ stavljen u kapacitet zahvaljujući Evropskoj investicionoj banci, da budemo precizni do kraja u okviru projekta – „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“, a to je podprojekat koji je zapravo naš „Torlak“ posle 15 godina stavio na noge sa njegovim kapacitetima. Istini za volju, u smislu vakcinalne suverenosti to mi je bila jedna od najvažnijih činjenica koju sam imala prilike da stavim u ovo malo mozga što mi je još ostalo.Vezano za digitalizaciju i za ono što je rekao gospodin Ružić, zbog kolega poslanika koji su možda iz drugih oblasti, pa možda malo manje prate ovu, a posebno zbog građana Srbije, da shvate i da razumeju da naš bruto domaći proizvod nije ogroman, nismo mi Nemačka, ne možemo da se poredimo sa velikim zemljama, ali samo nekoliko podataka koje sam zahvaljujući gospođi Parezanović dobila iz ministarstva.Iz budžeta Republike Srbije od 2018. do 2020. godine opremljeno je 10.000 digitalnih učionica,

500 projekata, 8.000 laptopova za nastavnike. Godine 2020. opremanje 10.000 učionica, obezbeđena su sredstva iz kredita Evropske investicione banke od 37 miliona evra. Priprema se nabavka opreme za 18.000 laptopova za nastavnike i 21.500 digitalnu učionicu.Deo opreme koji će biti obezbeđen iz pomenutog kredita Evropske investicione banke, koji je planiran na nekih 10 godina, iz budžeta Republike Srbije od ove godine će se izdvajati, dame i gospodo, 600 miliona dinara samo za opremu. Iz budžeta resornog ministarstva biće izdvojeno 789 miliona dinara za nabavku digitalnih sadržaja, licenci i obuke nastavnika za upotrebu opreme i digitalnih nastavnih sadržaja.Meni je vreme ograničeno. Hvala vam gospođo predsedavajuća na ovolikom razumevanju, ali mislim da je ovo bilo jako važno da se napomene kolike napore svi mi pravimo da bi u ovome što je jedan virus presekao, izmenio svet iz korena ubrzao možda nekakav razvoj kojem Srbija nije baš razmišljala u izvesnom procentu, ali je pokazala, kako to gospodin Ružić neretko ima da kaže, da smo vrlo adaptibilni i spremni na neverovatne promene koje druge nacije ne mogu i o kojima ne mogu da maštaju, predsedavajuća, hvala puno na razumevanju. Znam da striktno poštujte Poslovnik.Dami i gospodo, nadam se da će nam ovo biti vrlo konstruktivan dan i da ćemo imati prilike da čujemo i one stvari koje smo možda u svojim izlaganjima zapostavili i zaboravili.Građanima Srbije važna poruka, da smo svi tu samo sa jednom mišlju, kako da učinimo izvesnu i sigurnu budućnost i da unapredimo makar svaki dan za jednu nijansu bolje i lepše. Hvala vam

uvaženi ministri sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pre svega želim, pošto nismo radili prethodna dva dana, da svima nama koji smo pravoslavni hrišćani poželim srećan Uskrs, Hristos Voskrese.Danas na dnevnom redu imamo tri veoma važna sporazuma. Jedan sa SAD, koji se odnosi na naučno-tehnološku saradnju, jedan sa Ruskom Federacijom o biljnom karantinu i zaštiti bilja i treći Sporazum sa Vladom Kvebeka koji se tiče socijalne sigurnosti.Sve poljoprivredne kulture u većoj ili manjoj meri napadaju razne bolesti ili korovi. Neki od njih utiču na smanjenje prinosa, kvaliteta proizvoda, a neki mogu da dovedu do potpunog uništenja same biljne kulture što dalje uzrokuje mnoge druge probleme. Danas se u sve većoj meri koristi industrijski način proizvodnje što dodatno može da utiče i pojača razvoj mnogobrojnih bolesti.Kao što je čoveku potrebna medicinska pomoć, životinjama pomoć veterinara, tako se i o biljkama treba starati, što je u prvom redu na stručnjacima za zaštitu bilja.Naša zemlja ima odlične političke, ekonomske i tradicionalno prijateljske odnose sa Ruskom Federacijom. U prilog tome govori saradnja u brojnim oblastima i veliki broj sporazuma.

od važnih mera u sprečavanju širenja štetnih organizama je biljni karantin, koji postoji u gotovo svim zemljama sveta. Ova mera podrazumeva izolovanje biljaka i sadnog materijala u određenom vremenskom periodu prilikom uvoza i izvoza. Razlog za postojanje ove mere je odbrana poljoprivredne proizvodnje jedne zemlje. Naša država u velikoj meri zavisi od poljoprivrede i prinosa, što se pokazalo kao veoma značajno u jeku pandemije prošle godine.Kada govorimo o sporazumima koji se odnose na socijalno osiguranje, Srbija je u poslednjih desetak godina zaključila veliki broj sporazuma koji regulišu ovu oblast i trenutno ih imamo oko 30, između ostalog, sa Austrijom, Švajcarsko, Belgijom, Turskom itd.Danas je na dnevnom redu Ugovor o socijalnoj sigurnosti sa Vladom Kvebeka. U skladu sa tim, važno je reći da Srbija već ima Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa Kanadom. Na osnovu tog sporazuma, pravo na penziju i sve druge oblike socijalne sigurnosti moći će da ostvaruju građani srpskog porekla koji žive i rade u Kanadi, kao i Kanađani koji rade ili su radili u Srbiji.S

Sporazum sa Kvebekom je sveobuhvatniji od Sporazuma sa Kanadom iz 2014. godine. Pored isplate penzija i sabiranja staža osiguranja, obuhvata i zdravstveno osiguranje. U skladu sa tim, naši građani koji odu u Kvebek, poslovno ili turistički, moći će da koriste određene zdravstvene usluge.Na kraju, ali ne manje bitan, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD o naučnoj i tehnološkoj saradnji. 3. marta 2021. godine u „Muzeju Mihajla Pupina“, u njegovom rodnom Idvoru, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodin Branko Ružić,

poziv ministra prosvete, gospodina Branka Ružića, imala sam tu čast da i ja, kao potomak našeg Mihajla, prisustvujem i dam svoj doprinos potpisivanju ovog značajnog dokumenta koji omogućava nastavak saradnje naših i američkih naučnika.Mihajlo Pupin, koji je sebe ugradio u temelje telekomunikacija umrežavajući svet, bio je jedan od osnivača NASE, profesor na Kolumbija univerzitetu, počasni konzul Srbije u Americi. Predstavlja neraskidivu sponu između Srbije i Amerike. Uostalom, kao i Nikola Tesla. Baš kao što je koleginica Marina Raguš rekla, nemamo čega da se stidimo, zapravo imamo čime da se ponosimo.Ovaj sporazum će naučnicima obe zemlje omogućiti nastavak zajedničke saradnje na novim projektima, otkrićima i istraživanjima. Pored toga, otvara se mogućnost i za saradnju naučnih institucija i univerziteta Srbije i SAD. Razmena ideja Razmena ideja među naučnicima jedan je od prioriteta za napredak u savremenom svetu.U 21. veku uvećava se broj izazova koji se mogu rešiti jedino naukom i znanjem. Glavni cilj ove saradnje je razmena ideja, stručnog znanja, tehnologija, informacija. Sporazum omogućava sprovođenje zajedničkih istraživačkih projekata, organizovanje zajedničkih seminara, naučnih konferencija, kao i razmenu istraživača, naučnika, inženjera i tehničkih eksperata. Dobra bilateralna saradnja Srbije i Amerike je izuzetno značajna za napredak i stabilnost celog regiona.U februaru ove godine obeleženo je 140 godina diplomatskih odnosa između Srbije i SAD. Srbi i Amerikanci Srbi i Amerikanci su uvek bili na istoj strani istorije. Nažalost, diskontinuitet se desio devedesetih godina prošlog veka. Ne zaboravimo da smo u Prvom i Drugom svetskom ratu kalili prijateljstvo i savezništvo i zato je važno da učinimo napor i resetujemo naše odnose i okrenemo ih u pravcu tradicionalnog prijateljstva naših naroda. Ovaj sporazum predstavlja odlična primer dobre bilateralne saradnje između dve zemlje.Jedna američka izreka glasi: „Mali ljudi pričaju o drugim ljudima, prosečni ljudi o događajima, a veliki ljudi pričaju o idejama“. Želim nam svima da u ovoj sali pričamo samo i isključivo o idejama koje će doprineti napretku Srbije i sveopštem boljitku života naših građana. Sporazum koji je danas na dnevnom redu svakako će doprineti napretku naučnoj i tehnološkoj sferi naše zemlje.Kada me je na kraju tog dana ambasador Godfri u šali pitao da li ću glasati za ovaj sporazum kada bude bio na dnevnom redu Skupštine, odgovorila sam mu da ću to učiniti sa zadovoljstvom. Za sporazum će glasati, kao i za prethodna dva sporazuma, i Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem se ovlašćenoj predstavnici Poslaničke grupe SPS.Reč ima ovlašćeni predstavnik Poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu, narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, radi se o tri sporazuma, jedan je sa istokom, dva su sa zapadom. Radi se o Sporazumu

i treći je sa Pokrajinom Kvebek u državi Kanadi.Dame i gospodo narodni poslanici, što se Kanade tiče, u njoj živi značajan broj Srba. Posebno posle ratnih dešavanja mnogi balkanski narodi su našli utočište u Kanadi, a među njima i Srbi. Procenjuje se da je u toku 20. veka u Kanadu došlo oko 200.000 Srba, a danas se na popis izjašnjava oko 100.000 da je srpskog porekla, odnosno da su Srbi.Srbi su značajni posebno u Kvebeku zato što su kohezioni faktor. Da vas podsetim da je u Kvebeku održan referendum i da je to bila pokrajina koja se umalo nije odvojila od Kanade i vrlo tesan rezultat je bio. Mislim da su kanadske vlasti dobro postupile, zato što je značajan broj Srba, posebno onih koji su izbegli iz rata, našao svoj novi dom u Kanadi. Verujem da će se to Kanadi vratiti, zato što su Srbi državotvoran narod, zato što čuvaju državu, zato što ne vole da im se država raspada,

ne zato što su bili najgori, već zato što su bili armatura bivše Jugoslavije koju su stvorili balkanskim ratovima, Prvim svetskim ratom. Stvorili su jednu veliku državu, koju su kasnije komunisti, dakle, od jedne velike države pravili niz malih država koje su prerasle u drugorazredne i trećerazredne protektorate, koji i dalje, bez obzira što su se odvojili od Srbije, bez obzira što im je Srbija svojom pobedom omogućila da formiraju na teritoriji SFRJ svoje nacionalne državice, mrze i ne podnose Srbiju. I dalje se nastoji da se Srbi, ovog puta u Crnoj Gori, pretope u neku drugu naciju i da Srba i srpske države bude što manje na Balkanu.S

nisu to samo Tesla i Pupin, imamo i gospodin Vujić koji je bio u Apolo programu, u NASI itd, najbolji promoteri i politički na određen način promoteri mogu da budu upravo iz sfere nauke i tehnologije.Da spomenem dva srpska seljačeta – Mihajlo Pupin i Nikola Tesla, što je dokaz da nešto što je vredno ne bira gde će da se rodi. Obično se nešto što je vredno rodi u sirotim, malim sredinama i obično iz tih malih sredina nikne nešto veliko, neki novi naučni i tehnološki potencijal. Nažalost, to će govoriti o onom trećem sporazumu, srpsko selo sa prosečnom starošću od 62 godine, teško će u budućnosti moći da iznedri tu vrstu seljačića koji će biti dovoljno bistri, koji će svoju inteligenciju, svoja iskustva stečena boravkom na selu u mladosti, koja će uspeti kad odu u veliku sredinu da pretoče u neka velika dostignuća, po čemu su bili poznati i Nikola Tesla i Pupin, jedan jedan iz Idvora, drugi iz Smiljana. Dakle, obojica su vrlo vredne veličine, a obojica imaju, posebno Pupin, i političku konotaciju.Posebno bih ja voleo i želeo,

američki predsednik, a bili smo se malo pomerili za vreme Trampa, dakle, ja sam navijao, otvoreno priznajem, da Tramp pobedi. Tramp je pobedio na na glasanju, ovaj drugi je pobedio na brojanju i ostvarili su ono što je Staljin govorio – nije bitno ko glasa, bitno je ko broji. U Americi je Tramp imao – jedan čovek, jedan glas, a ovaj drugi, Bajden, on je imao, onako, sedeći kući u papučama, on je imao priliku – jedan mejl, tri glasa. Dakle, zahvaljujući tome je onaj za koga sam ja navijao, Tramp, izgubio, ali se video neki napredak po pitanju sporazuma između gospodina Trampa i gospodina Vučića, koji je težište bacio na ekonomiju, što bih ja svakako pozdravio.Voleo bih da se zanove odnosi između Amerike i Srbije. Gotovo mi je neshvatljivo da Amerikanci imaju neke svoje simpatije i postaju mentori nekih država i državica koje su nastale na tlu Balkana i na tlu bivše Jugoslavije. Ja se bojim da oni stvaraju tampon zonu prema Rusiji i Kini, s obzirom da su za vreme Tita finansirali Josipa Broza, ne zato da bi širio komunizam, već zato da bi ga zaustavio na svojim granicama i da interesi Sovjetskog Saveza ne mogu da se izliju, odnosno, bilo im je jeftinije da darivaju Josipa Broza novcem, drugom donatorskom podrškom, da mu podižu ekonomsku moć, koja nije zavisila od privrede već od tih donacija, da bi on mogao da napravi armiju, jer je njima bilo daleko jeftinije da Tito ima snažnu armiju koja bi se oduprla Staljinu i Sovjetskom Savezu, nego da finansiraju svoju vojsku, nosače aviona, baze, itd, što bi njima bilo desetak puta skuplje. Oni su spojili dobro i korisno i podržali tu varijantu gde je jedna velika država pretvorena u niz, u šest malih država, od kojih je pet postalo protektorati.Danas imate svetsko čudo da, recimo, svi mogu da se odvoje od Srbije, od Srbije može da se odvoji i njena pokrajina. Ali, gle čuda, Srbi ne mogu da se odvoje ni od svoje pokrajine. Gotovo neverovatna situacija.To su sadašnji odnosi u svetu. Ja bih voleo da Amerikanci to pomere i da dođemo u doba Vudroa Vilsona koji je cenio srpski narod toliko i njegove žrtve u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, da je 28. juna ili jula 1918. godine istakao srpsku zastavu, a to je prva zastava jedne strane države, strane države, iznad Bele kuće, u znak priznanja jednom malom balkanskom, ali moralno velikom narodu koji je dao 1.264.000 žrtava da bi stvorio Jugoslaviju.Moram i to naglasiti da su za razliku od nas Vudro Vilson i Mihajlo Pupin bili daleko pametniji. Moram reći da bi i ta Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca bila daleko više obogaljena da nije bilo Pupina. Mogu da navedem primer Banata, mogu da navedem primer, mislim, Bledskih jezera itd, gde su Slovenci zahvaljujući Pupinu i Vudrou Vilsonu dobili čak su bili dobili i pola Koruške, pa su tražili sve da se to izjašnjava referendumom, pa su taj deo izgubili, svojom krivicom, a ne krivicom Vudroa Vilsona, Nikole Pašića i Mihajla Pupina. Takva je saradnja bila da sve što su Srbi poželeli su i dobili.Ali, Srbi nisu poželeli ono što je Vudro Vilson poželeo. Vudro Vilson je želeo da svi mali narodi, mali narodi, brojčano mali narodi, Srbi spadaju u duhovno i moralno velike narode, da svako dobije nacionalnu državu i Vudro Vilson se zalagao da Srbija dobije izlaz na more, međutim, mi smo se opredelili, Srbija se opredelila da posle Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata stvori Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, da se na određeni način ujedini sa poraženima i valjda je očekivala da će poraženi biti dovoljno zahvalni, da neće razbijati novonastalu državu.Stoga sam ja zabrinut, recimo, za Evropsku uniju, s obzirom da u programu moje stranke od 1990. godine stoji da želi da uđemo u Evropsku zajednicu, da imamo sa evropskim zemljama jednu granicu, jedno tržište, jednu valutu, slobodan protok ljudi, kapitala itd, ali sam zabrinut za Evropsku zajednicu zato što oni koji su razbili Jugoslaviju, koja je bila zajednica pobeđenih i poraženih gde su poraženi trebali ipak da imaju neku vrstu zahvalnosti i da ne razbijaju i ne dižu pušku na one koji su im dozvolili da partizanskim pokretom, u kome su opet Srbi bili većina, naprave svoje nacionalne državice i pri tome u te nacionalne državice gotovo pola srpskog naroda ubace, ja sam očekivao da takvi narodi i takve države ne dižu pušku na svog oslobodioca, i to se desilo. Zato sam zabrinut malo i za Evropsku uniju, ali oni su prvi birali, šta da im radimo.Izabrali su Sloveniju i Hrvatsku, koje su poznate po tome da iz svake zajednice žele da iskoče, kao što su želele da iskoče iz Austrije, iz Austrougarske, tako su želele da iskoče i iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, tako su hteli da iskoče iz Kraljevine Jugoslavije, dizali su ličke ustaške ustanke itd. Tako su želeli da izađu iz komunističke Jugoslavije, koja je stvorena i koja je prerasla gotovo u konfederalnu zajednicu gde je, ispostavilo se, to bio prelaz iz jedne nezavisne države Hrvatske, barem po pitanju Srba, u drugu nezavisnu državu Hrvatsku i pogledajte šta se sve dešavalo na teritoriji koja se nekada zvala Nezavisna država Hrvatska, koja je obuhvatala i Bosnu i Hercegovinu, kakvi su strahoviti zločini učinjeni prema Srbima. Gotovo milion Srba više ne živi na teritorijama gde je živelo 1991. godine, to popisi jasno kažu, u Federaciji Bosne i Hercegovine imate više Kineza u Sarajevu u Federaciji nego Srba. Dakle, iz toga se vidi da surovo etnički počišćen narod je optužen za etničko čišćenje.Stoga verujem da obnavljanje nekih odnosa sa Amerikom moglo bi da jednog dana rezultira da i oni, a teško je da priznaju svoju grešku, priznaju da su se ogrešili o srpski narod, koji je jedino bio kriv zato što je voleo zemlju koju je stvorio, voleo tu državu i pokušao da sačuva, bio armatura te bivše Jugoslavije. Zato je srpski narod proglašen najgorim, isključivim krivcem, oni koji su počinili genocid i etničko čišćenje, iako dokazi statistike same i u Hrvatskoj – njihovi podaci i podaci u Bosni i Hercegovini kažu da je na teritoriji bivše Nezavisne države Hrvatske realizovan treći deo Pavelićevog programa, a da je ona Jugoslavija koja je bila između dve NDH bila prelazna osnova za njih.Za za njih.Za nas je to bila država za koju je vredelo raditi, zalagati se i graditi je, država u kojoj su svi trebali i bili ravnopravni. Oni su to videli kao prelazno rešenje da iz jedne NDH odu u drugu NDH, da stvore svoje nacionalne države i da budu pretenciozni, odnosno da požele da i teritorije na kojima su živeli Srbi i srpski narod, koju su rasparčali, raskupusali federalizacijom posle rata 1945. godine, na takav način veliki broj Srba ostave van zajedničke države koju su stvorili.Srbiju je stvorio Nikola Pašić i Kralj Aleksandar, Vudro Vilson i Mihailo Pupin, ali su Vudro Vilson i Mihailo Pupin imali drugo rešenje koje mi kao pobednici nismo dovoljno ozbiljno shvatili, tj. da izađemo na more, da stvorimo srpsku nacionalnu državu.Mi to nismo prihvatili. Velikodušno smo

bih voleo da nešto iz istorije naučimo.Da ja pređem ponovo na saradnju sa Rusijom, i ponovo da kažem da ova zaštita bilja, biljni karantin, jeste šansa ali da je i kontrola Ruske Federacije izuzetno žestoka, izuzetno korektna, ali pri tome je rigoroznija nego ona u Evropskoj uniji, da treba pažljivo pratiti njihove uslove, odnosno da ne dođemo u poziciju da izvoz ugrozimo, značajne količine izvoza vođa i povrća, jer bi nam greška bila još veća zato što bi ugrozili sebe, svoje farme, svoje porodice i zato treba paziti na ove veletrgovce, prekupce i nakupce da ne prepakuju prepakuju nešto iz Grčke ili evropskih zemalja, Poljske, Nemačke itd. jabuke, tu treba izuzetno kontrolisati svaki tovar, ne dozvoliti nikakvo mešetarenje da za nekoliko šlepera nekoliko šlepera takve robe ugrozimo ekonomski napredak sopstvene zemlje, posebno u poljoprivredi, jer smo mnogo podsticaja uložili u nove zasade jabuka.Savetovao bih naše poljoprivrednike da probaju da podižu veće površine zasada pod kruškama, zato što su skuplje. Rod je sličan rodu jabuka, malo se teže održavaju i neguju, ali bi valjalo pokušavati, zato što Rusija podiže svoje voćnjake jabuka.U jednom trenutku kao što se desilo i sa pšenicom, Rusija može postati izvoznik ili može zadovoljavati svoje potrebe sa jabukama. Zato bi trebalo voditi računa u poljoprivrednoj politici, da malo pažnje posvetimo i uzgoju krušaka, jer ni jedna kruška koja se ubere u Srbiji u hladnjačama ne dočeka Novu godinu, sve budu prodate pre nove godine, zato što je potražnja velika, a proizvodnja u Srbiji, nisam siguran da zadovoljava naše potrebe.Dilema Rusija, Kina, Evropa za mene ne postoji. Aktuelna politika je takva da hoćemo da budemo dobri sa jednima i drugima. Hoćemo da prijatelji ostanu prijatelji, a da protivnika pokušamo da napravimo manje protivnike, od neprijatelja manje neprijatelje, a po mogućstvu da neki pređu na našu stranu.Ja ću vam to plastično objasniti zato što postoje ultra nacionalisti. To su ovi dobrovoljni davaoci tuđe krvi, koji bi ostatak jednog nedoklanog naroda da povedu u avanturu, moram da ih upozorim da isključivost, a i one evroljube

Recimo, 95% jabuka koje se proizvedu u Srbiji kupi Ruska Federacija, odnosno carinska unija ili kako oni to zovu Rusija, Kazahstan, Belorusija, a 95% malina i većinu borovnica kupi Evropska unija. Srpski seljaci znaju da se ne bi valjalo odreći ni maline ni jabuke. Ako se odreknete i jednog, gubite drugo, gubite novac, gubite ekonomsku sigurnost.Ja ekonomsku snagu jedne zemlje vidim,

i pijaće vode koju ta zemlja proizvodi ili može proizvesti i to je neka dobitnička kombinacija na koju treba zaigrati.Ko voli miris hleba treba da poštuje i poljoprivrednike koji su taj hleb proizveli i podsticaji subvencija treba da budu što veći, a kada uđemo u EU oni će biti tri puta veći nego što su do sada. Zato je moja težnja zbog zajedničke evropske poljoprivredne politike da što pre uđemo u EU.Na kraju da kažem da se manemo srpsko srpskih zađevica, da sklapamo i dalje sporazume. Dok su svi bili protiv nas, mi smo bili protiv sebe, bolje reći, bili smo, borili smo se protiv sebe i između sebe, a u takvoj borbi uvek izgubimo mi.Hvala. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Poštovani narodni poslanici, dobili smo obaveštenje od RTS-a da danas, 5. maja neće biti u mogućnosti da od 15.55 prate zasedanje skupštine u direktnom prenosu na Drugom programu RTS-a zbog ranije ugovorenih obaveza prenosa rukometne utakmice. Snimak dela sednice koji neće biti emitovan u direktnom prenosu emitovaće u večernjem terminu.Pošto više nema prijavljenih ovlašćenih predstavnika ili predsednika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.Reč ima narodni poslanik prof. dr Jahja Fehratović.Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Sporazumi između država koji su na obostranu korist uvek su radosna vest za nas narodne poslanike Stranke pravde i pomirenja, a posebno oni sporazumi koji se tiču razmene ideja, razmene naučnih dobara, kao što je ova između SAD i Republike Srbije. Smatramo da je on izuzetno važan i da se njime nastavlja sve ono što je u prethodnom periodu mnogo slučajeva koristilo kako nama građanima Republike Srbije, tako i građanima SAD, građanima SAD, posebno ljudima koji se bave naukom i posebno ljudima koji crpe ove resurse kako bi nadogradili vlastita znanja, razmenili iskustva i unapredili nauku kojom se bave.Vrlo

lektora koji već šestu godinu bude prisutan kao nativni govornik na našem Univerzitetu i čijim znanjem izvornog govora se koriste studenti našeg Univerziteta.Takođe smo sretni jer ovo otvara prilike da se svo ono blago koje smo kao narod ili kao narodi Balkana baštinili, a koje je sticajem okolnosti završilo i u SAD, između ostalog, kao i u mnogim drugim može detaljnije istraživati i možemo više naučiti o sebi kroz sve to što je nekada sakupljano i što je kao takvo danas pohranjeno u raznim arhivama.Ovde, pre svega mislim na veliku zaostavštinu naučne ekspedicije harvardskih prostora Milmana Parija, Alberta Lorda u prvoj polovini XX veka u bivšoj Jugoslaviji koji su zabeležili između miliona stihova na prostoru Novopazarskog Sandžaka …pevača, između ostalog tada su i razotkrili onu veliku dilemu Homerskog pitanja na osnovu

mnogo je takvih još velikih naučnih dostignuća ili blaga, izvora nulte kategorije, pohranjeno u SAD i ovim sporazumi otvaraju mogućnost istraživačima sa naših prostora da iskoriste tu priliku, i da, u stvari, mi sami učimo o sebi, a ne da, kao što je govorio Ćamil Sijarić, dođe nam neko iz Amerike i kaže – evo, imate Homera u Bijelome Polju. Hvala.

pre svega, želim da uputim punu podršku predsedniku JS gospodinu Draganu Markoviću Palmi u nameri da se do kraja raskrinkaju i razotkriju lažne optužbe i lažna podmetanja od strane jednog dela opozicije, od koga ne možemo da čujemo njihov program, njihovu dobru ideju i neko dobro rešenje, nego samo laži i podmetanja. Želimo da ta medijska predstava Marinike Tepić što pre dobije neki sudski epilog, gde će se razmontirati sva ta njihova podmetanja i sve laži.Kada

Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Republike Kanade postoji još od 2014. godine, ali taj sporazum nije obuhvatio zdravstveno osiguranje.Sporazum sa pokrajinom Kvebek reguliše ostvarivanje prava iz penziono-invalidskog osiguranja, kao i prava po osnovu povrede na radu, profesionalnih bolesti i zdravstvenog osiguranja. Ovim sporazumom naši ljudi, odnosno naši sunarodnici koji žive i rade u pokrajini Kvebek imaće mogućnost da regulišu staž i ostvare pravo na PIO, na zdravstvenu zaštitu prilikom lečenja u Srbiji ili Kvebeku.Pruža se mogućnost našim ljudima koji rade u Kanadi da regulišu pitanja povezivanja staža za godine za koje su im tamo uplaćivani doprinosi, kao i da koriste određene zdravstvene usluge.Sporazumom je predviđen i program zdravstvene zaštite studenata dok borave na Kvebeku ili su na studijama u Srbiji, što konvencija sa Kanadom taj deo nije predviđala. U svakom slučaju, ovo je jako značajan Sporazum za naše ljude koji su već decenijama naseljeni u ovoj kanadskoj pokrajini.Protokol o nastavku naučno-tehnološke saradnje Srbije i SAD je značajan dokument za nas i on će omogućiti nastavak saradnje naših i američkih naučnika. Naravno, i ovakav vid saradnje predstavlja značajan segment u unapređenju naših bilateralnih odnosa.Američka strana je pokrenula ovaj protokol sa namerom da se u narednih 10 godina učvrsti i nadogradi saradnja u svim oblastima nauke i tehnologije, a posebno u oblasti intelektualne svojine. Protokol će omogućiti naučnicima iz Srbije i SAD da nastave zajednički rad na projektima, otkrićima, istraživanjima, kao i dodatni prostor za saradnju naših naučnih institucija i Sporazuma sa Vladom Republike Ruske Federacije je da se razvije bilateralna saradnja u oblasti biljnog karantina zaštite bilja. Postoji potreba da se teritorija naših država zaštite od unošenja i širenja karantinskih i drugih opasnih štetnih organizama, kao i da se obezbedi koordinacija nacionalnih fitosanitarnih mera. I do sada su postojale procedure prilikom uvoza prehrambenih proizvoda, ali se one često nisu poštovale, odnosno bilo je raznih zloupotreba.Srbija sa Rusijom preko 20 godina ima potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini, koji propisuje da se za robu za koju se može dokazati da je poreklom iz Srbije ne plaća carina kada je roba namenjena za tržište Rusije, osim ako nije izuzeta iz režima slobodne trgovine.Kontrola uvoza u Rusiju je postala jako rigorozna i postavili su visoke standarde posle uvođenja sankcija od strane EU. Suština je da svaki proizvod koji podleže biljnom karantinu, koji se uvozi na teritoriji naših zemalja, ili u tranzitu prelazi teritorije naših država, mora pratiti i fitosanitarni sertifikat ili sertifikat za reeksport. Sertifikat izdaju nadležni organi države izvoznice u skladu sa međunarodnim konvencijama kojim se potvrđuje da karantinski štetni organizmi nisu prisutni u proizvodu koji podležu karantinu.Bićemo deo jedinstvenog elektronskog sistema za slanje pošiljki i sve što se u Srbiji fitosanitarno pregleda, biće istovetno kao da je pregledala neka ruska stručna služba.Danas iz Srbije voće u Rusku Federaciju izvozi oko 130 firmi, a povrće oko dvadesetak kompanija i zbog toga ovaj sporazum je jako važan za našu zemlju.Još jednom da ponovim, poslanička grupa u danu za glasanje će podržati ove pomenute sporazume. Zahvaljujem.

uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, vekovima unazad pokazalo se koliko je važno negovati dobre i prijateljske odnose kako sa susedima, tako i sa prekookeanskim zemljama.Savremeni zemljama.Savremeni svet u kojem živimo, razvoj tehnologije, sve veći broj migracija širom celog sveta doprineo je tome da se sve veći broj oblasti reguliše međunarodnim sporazumima, bilateralnim i multilateralnim.Države između sebe najčešće regulišu pitanje političke, ekonomske, kulturne, naučno-tehnološke saradnje, kao i pitanje socijalne sigurnosti.Kao poslanik SPS želim da ukažem na važnost poštovanja socijalnih prava i socijalne sigurnosti svakog pojedinca i svakog našeg državljanina, kako onih koji žive u Srbiji, tako i na one mnogobrojne u srpskoj dijaspori širom sveta.Međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, odnosno socijalnoj sigurnosti, omogućava se usklađena primena nacionalnih zakonodavstava države ugovornice u oblasti socijalnog osiguranja kojima se garantuje jednak tretman državljana, odnosno osiguranika obe države ugovornice ugovornice u okviru nacionalnog zakonodavstva. Obezbeđuje se očuvanje stečenih prava, garantuje se isplata davanja u slučaju promena prebivališta.Naša država zaključene sporazume sa 30 zemalja, koji se odnose na socijalnu sigurnost, poput Rusije, Grčke, Austrije, Švajcarske, Kanade itd.Sporazum između Srbije i Kanade o socijalnoj sigurnosti stupio je na snagu 2014. godine. Na osnovu ovog sporazuma prava na penziju i druge oblike socijalne sigurnosti moći će da ostvaruju građani srpskog porekla koji žive i rade u Kanadi, ili su to već ili su to već činili, kao i Kanađani koji su radili ili rade u Srbiji.Ovaj sporazum reguliše prava korisnika penzija u obe zemlje, kao i onih za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Ovaj sporazum ne odnosi se na kanadsku pokrajinu Kvebek, gde je prisutna prisutna brojna srpska dijaspora i veliki broj onih koji narednih godina stižu na red za penzionisanje.Sporazum sa Kvebekom je sveobuhvatniji od onog sa Kanadom. Pored isplate penzija i sabiranja staža osiguranja, obuhvata i zdravstveno osiguranje, tako da naši građani koji idu u Kvebek poslovno ili turistički mogu koristiti određene zdravstvene usluge.Pored toga što vodimo računa o našim najstarijim građanima, veoma je važno i to što mislimo o generacijama koje tek dolaze. Radimo na tome da im obezbedimo nove mogućnosti.Srbija je zemlja bogate istorije, kulturnog i duhovnog nasleđa. Ponosni smo na naše svetski priznate naučnike i istraživače, poput Nikole Tesle i Mihaila Pupina.Sa i Mihaila Pupina.Sa SAD već imamo zaključen sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji, a ovim protokolom ta saradnja se nastavlja. Obe zemlje će imati korist od ovog sporazuma. Naučnici će zajedno moći da rade na brojnim projektima i istraživanjima. Dobri bilateralni odnosi Srbije i SAD važni su za stabilnost čitavog našeg regiona, a saradnja u nauci i tehnologiji je dragocena za generacije koje tek dolaze.Sporazum sa Ruskom Federacijom je veoma važan da ne bismo više dolazili u situaciju da nam se roba vraća zbog loših fitopatoloških uslova.Poslanička grupa SPS podržava saradnju sa drugim državama, posebno što će našim građanima potvrđivanje ovih sporazuma biti od velike koristi.U danu za glasanje podržaćemo sve sporazume koji su na dnevnom redu. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.

je, inače, kao što je već i sam ministar rekao, dopuna važećeg ugovora koji važi već 10 godina, a naravno, posle izglasavanja, tj. ratifikacije, ovde u parlamentu, što ćemo mi sutra učiniti, važiće narednih 10 godina ali je, da kažemo, dopunjen, uvažen, sa jednom veoma bitnom stavkom, koja počinje i kod nas da bude sve važnija, a to je regulisanje pitanja intelektualne svojine.To je veoma bitno pitanje u SAD, u Evropskoj uniji, u svim savremenim demokratijama, sve je bitnije, naravno, svugde u svetu, jer nekako smo do sada i mi, ne baš do sada, do pre nekoliko godina, do dolaska vlade Aleksandra Vučića sigurno se nije o tome toliko vodilo računa, ali kasnije je i premijerka Ana Brnabić kroz digitalizaciju i ostalo, uvođenja prava koja radimo u Srbiji. Jedna je stvar tu od posebnog značaja.Naime, nekako smo ranije vodili računa o pravima koja imaju oni koji štampaju knjige, a nismo mnogo vodili računa o pravima onih koji pišu te iste knjige. Pa, tako isto vremenom, razvojem tehnologije, pravljenjem softvera i svega ostalog što nam je potrebno i sada već i u svakodnevnom životu svima, svakome od nas, našoj deci i u budućnosti, ali naravno i o onome što nas sve čeka.Stvar čeka.Stvar je u tome da moramo da zaštitimo ljude koji stvaraju intelektualnu svojinu i da oni od toga što su pametni, što znaju da naprave softver, što znaju da napišu knjigu od koje kasnije svi imamo koristi, mogu pristojno, lepo, normalno da žive, a ne da stalno rizikuju da li će… Imamo i sad slučaj pandemije, ja sam siguran da se i ministarka sa time susretala kroz krizni štab, gde su mnogi umetnici i mnogi ljudi koji su bili samostalni se našli u problemu, pitanje je - kako da, recimo, njima regulišemo status, kako njima da pomognemo, jer su i oni ostali bez posla, bez prihoda, a kao društvo se nismo, nažalost, na vreme za sve te stvari pripremili, nismo ih očekivali, ali hvala Bogu, efikasna Vlada Republike Srbije i te probleme rešava što je bolje moguće u datoj situaciji.Na ovaj način se štite naučni patenti i projekti od krađe, pre svega, ali i štiti materijalna dobit, kao što sam rekao, stvaraoca. Sajber kriminal je nešto što se i te kako razvija u svetu i koji je sve prisutniji i prisutniji. U tim istim SAD imamo 10.000 slučajeva na dnevnom nivou, a mnogo ne zaostaje, verujte, i Kina, jer i ona je tehnološki i naročito u informacionim tehnologijama sve razvijenija i razvijenija, 10.000 kriminalnih slučajeva dnevno, pokušaja krađe identiteta, kopiranja vaših podataka koji se nalaze na internet mreži, upada u bankarske račune, socijalne brojeve itd. To se radi svugde u svetu, sve više i više, i mi što budemo razvijeniji, što više budemo koristili te tehnologije… Recimo, na primer, ja sad samo onlajn plaćam račune, znači sa mobilnim telefonom i većina ljudi, to su sve veći i veći brojevi, ja sam čak čuo od nekih bankara da misle da u narednih 10-15 godina više ni one podružnice po ulicama neće ni postojati, neće imati potrebe za njima, jer će ljudi sve raditi, pa čak i prijave za kredit preko interneta, preko telefona, preko lap-topa itd.Budućnost je razvoj tehnologije. To je nešto što ide ubrzano više nego ikada. Mi smo jednom zbog loše politike koju smo vodili u ovoj zemlji, bili pod sankcijama skoro 10 godina i propustili smo čitavu jednu industrijsku revoluciju i od tada se mučimo. Danas i nadalje više to ne smemo sebi nikada da dozvolimo i hvala Bogu danas to nije situacija takva.Više ni informacione tehnologije nisu nešto što se može nazvati budućnošću, one su sadašnjost, one su sada tu među nama, ali smart tehnolodžis ili pametne tehnologije su budućnost. Ujedinjene nacije predviđaju da će do 2050. godine 70% postojećih zanimanja nestati. Moramo ljudima da smislimo nova zanimanja. Moraće ljudi da imaju nove poslove koje će raditi i od kojih će živeti. To je tema broj jedan u svetu, pa tek onda broj dva je tema globalno zagađenje, životna sredina. Tema broj jedan u svetu su pametne tehnologije i budućnost, robotizacija, sve ovo što nas čeka u narednom periodu.Opet kažem hvala Bogu pa je Srbija i za to nekako sada spremnija, nego što je bila u nekim ranijim vremenima. Srbija je po nekim podacima 4. u Evropi, 10. u svetu po broju digitalnih radnika. Neke stvari sada rešavamo. Prošle nedelje smo usvojili taj zakon koji rešava pitanje frilensera. Znači, potrebno je te ljude zadržati i bolje je da rešimo to pitanje i da oni ovde plaćaju porez, nego na nekom drugom mestu, iako ih dugo naš poreski sistem nije prepoznavao kao nekog ko radi i privređuje u Srbiji, a oni su bili tu, među nama i radili su. Opet kažem, to je pitanje tehnologije. Mi imamo kapacitet.Zašto je bitan ovaj sporazum? Zato što u najvećoj meri taj naš kapacitet možemo da da iskoristimo, pa čak i da uvećamo mogućnosti i potencijale saradnjom sa SAD. Pričali mi, mislili, kako god mislili, njihova tehnologija je najviše otišla unapred i zbog toga nam je ova saradnja potrebna.Pominjemo

Na Marsu se sa Zemlje upravlja helikopterom koji leti tamo. To bez Tesle i Pupina nikad ne bi bilo moguće. Nikada ne bi bilo moguće, ali još bez jednog naučnika – Milutina Milankovića koji je prvi u svetu, još 1915. godine, objavljivao naučne radove o klimi na Marsu. Mi smo vezani. Mi imamo saradnju koja je vekovna, koja je uvek bila sjajna, koja je u jednom trenutku prekinuta, ali se zalažem da resetujemo i, godinama o tome pričam, da vratimo te naše, kao što reče koleginica Pupin, da resetujemo te naše odnose, taj termin često koristim, i da ih vratimo na ono što smo nekada bili. To je najvažnije za Srbiju.Videli smo i po pitanju vakcina i vakcinacije. Možda grešim, ali doktorka će me ispraviti ako grešim, koliko znam, preko 97% je efikasnost Fajzerove vakcine. Znači, dobro sam rekao, 97%. To znači da vam se ne podigne imuni sistem posle primanja te vakcine statistička greška, da vam se to ne dogodi. Znači, na nivou statističke greške je da vam se ne dogodi da imate imuni sistem i da se zaštite od tog virusa, a kada se primi Fajzerova vakcina. To ne znači da su Amerikanci bili naučnici koji su radili.

mi opet da kažemo da nam se to sviđa ili ne sviđa, ali to je činjenica, tako se živi, to je nešto što nam se dešava, i to je nešto što svi živimo u svetu. Znači, svi sa tim živimo. Najčuvenija lista univerziteta, profesor će potvrditi da li sam tačno rekao ili ne, je Šangajska lista najbolje ocenjenih univerziteta u svetu. Od deset najboljih osam je u Americi, a dva u Velikoj Britaniji, a to se u Šangaju pravi lista univerziteta, ne u Vašingtonu.Zbog toga je od ogromnog značaja ovaj sporazum, od ogromnog značaja, a zašto? Ne da bismo mi ovde rekli kako su Amerikanci najbolji, nego kako bismo imali najveću korist od te saradnje. Mi, kao Srbija, naša država i naša omladina, da ovo što pričamo zadržimo, da ovde rade, da ovde imaju velike plate. Zahvaljujući ovakvim sporazumima, imamo kompanije, kao što je NCR u Srbiji koja zapošljava dve hiljade ljudi, a gde je najniža plata Mi ovde pričamo kako se otvaraju firme u našim opštinama i zadovoljni smo zbog toga i hvala predsedniku Vučiću na njegovoj energiji po pitanju vakcina i po pitanju investicija koje imamo, ali nam treba još više ovakvih investicija, gde će biti veoma visoke plate zaposlenih, a to možemo samo napretkom u oblasti nauke i tehnologija.Nove tehnologije donose nova uposlenja, donose sve veći broj obrazovanih ljudi i donose veći ekonomski rast. Zbog toga su nama potrebne takve kompanije i potrebni ovakvi ugovori da bismo iskoristili naš potencijal i da bi smo išli išli dalje.Nadam se da ćemo i u buduće imati što više ovakvih sporazuma i nadam se da će ovaj sporazum uz pametnu spoljnu politiku dovesti do toga da iskoristimo potencijal koji Srbija ima i da ekonomski napredujemo. Hvala.

predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana ministrice, poštovani ministre, pred nama su jako važni sporazumi koji dokazuju da naš državni vrh vodi jednu mudru politiku i najveći kritičari ove Vlade i predsednika države kada je u pitanju spoljna politika ne mogu da nađu ama baš nikakvu zamerku. Mislim, da mi kao parlament dajemo maksimalan doprinos dajući podršku za usvajanje ovih sporazuma.Usvajanje sporazuma.Usvajanje ovih sporazuma dokazuje respekt koji naša zemlja ima u svetu, jer kada vi potpisujete jedan sporazum, to nije dokaz da samo vi želite sa nekim da sarađujete, već je dokaz da i drugi hoće da sarađuju sa vama. Jako je retka situacija da jedna zemlja u svetu u jednom danu potpisuje sporazum sa

radnici putuju i upoznaju šta su SAD. To je tržište i kapitala i nauke, gde igraju i deluju zaista najbolji. Ako hoćete da budete najbolji morate da odete i da vidite kako funkcioniše njihova industrija, IT industrija, kako funkcioniše „Silikonska dolina“, kako funkcionišu njihovi ekonomski hoćemo da napravimo našu zemlju jakom, moramo da učimo od najboljih, a Sjedinjene Američke Države, svakako su to. Onog trenutka kada imamo razmenu ljudi i kada imamo razmenu ideja, bolje ćemo se upoznati i naši odnosi će postati bolji. U prvom momentu to treba da bude jedno iskreno prijateljstvo, a u budućnosti, svakako, to treba da bude i savezništvo.Što se tiče Sporazuma sa Ruskom Federacijom, ono što je problem i to je nešto čime se usko bavim jeste reeksport naših kompanija. Znači mnogi lovci u mutnom su pokušali da sankcije EU prema Ruskoj Federaciji iskoriste i ne da plasiraju naše proizvode, da plasiraju naše meso, da plasiraju naše proizvode i voće i povrće, već da uvoze, da čine reeksport. Velike smo probleme imali i kada je u pitanju reeksport mesa i mesnih prerađevina i kada je u pitanju reeksport voća.Pošto dolazim iz jednog kraja koji se bavi voćarstvom, Prijepolje, sandžačke opštine, dosta dosta se ljudi bavi malinama. To je jedno veliko tržište koje je u povoju i koje nudi veliku šansu za naše kompanije.U Danu za glasanje, svakako ćemo podržati sva tri sporazuma. Što se tiče sporazuma sa Kvebekom,

Poštovani potpredsedniče, uvaženi ministri sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani,

Zahvalni smo i svim drugim državama koje nam pružaju podršku i nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. „Kosova“, kao i državama koje su povukle priznanje nezavisnosti ove lažne države.Zahvaljujući hrabroj i mudroj politici našeg državnog rukovodstva, pre svega predsednika Aleksandra Vučića, Vlade ali i Ministarstva spoljnih poslova, na čijem čelu je bio Ivica Dačić, 19 država je povuklo svoje priznanje.Sa Ruskom Federacijom sarađujemo u brojnim oblastima. Imamo puno zaključenih i potvrđenih sporazuma.

je značajna uloga Ruskog centra za nauku i kulturu koja postoji 85 godina u našoj zemlji. Rusiji dugujemo veliku zahvalnost i za svu nesebičnu pomoć u medicinskoj opremi i pre svega vakcinama koje nam pružaju od početka pandemije.Jedna od najlepših vesti je ta da smo u aprilu počeli sa proizvodnjom ruske vakcine „Sputnjik V“ na Torlaku i na taj način dodatno učvrstili veze sa nama bratskom državom Rusijom i ovim načinili jedan ozbiljan iskorak u budućnost.Istakao bih i zadovoljstvo napretkom ekonomske saradnje između Srbije i Rusije, značaj infrastrukturnih projekata i projekata u oblasti energetike. Svi ovi projekti doprineće ekonomskom napretku naše zemlje i kvalitetnijem i boljem životu naših građana. Između Srbije i Rusije na snazi je režim slobodne trgovine, što doprinosi rastu međusobne robne razmene.Sporazum koji je danas na dnevnom redu odnosi se i na saradnju Srbije i Rusije u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina. Zaštita bilja je deo poljoprivredne proizvodnje i čini veoma značajan segment u povećanju prinosa i kvaliteta bilja i njegovih proizvoda. U skladu sa tim, ističe se značaj zdravstvenog stanja biljaka.Jedna od mera u sprečavanju širenja štetnih organizama je biljni karantin, koji kao mera postoji u čitavom svetu. Biljni karantin može biti unutrašnji i spoljašnji kojem se pridaje sve veća pažnja i značaj.Često se ne poznaje kvalitet pošiljke koja se uvozi u zemlju, pa je razlog uvođenja mere biljnog karantina opravdana, jer se na taj način zemlja brani od unošenja štetnih organizama koji mogu da izazovu dalekosežne negativne posledice po čitavu poljoprivrednu proizvodnju.Recimo, kukuruzna zlatica je uneta u Jugoslaviju iz SAD i prvi put se pojavila u okolini aerodroma, da bi u narednih nekoliko godina bila rasprostranjena ne samo u našoj zemlji, već i u nekoliko susednih zemalja i na taj način uzrokuje velike štete usevima kukuruza.Iz navedenih razloga, veoma je važno da usvojimo ovaj Sporazum i time zaštitimo poljoprivredne proizvođače od uvoza potencijalno štetnih proizvoda. Poslanička grupa SPS će u Danu za glasanje podržati sva tri sporazuma koja su na dnevnom redu. Hvala.

otkako je započeo ovaj poslanički mandat 3. avgusta 2020. godine mi smo na dnevnom redu imali skoro jednak broj reformskih zakona, odnosno izmena i dopuna postojećih zakona, kao i međunarodnih sporazuma

što pokazuje da je Republika Srbija kredibilan partner svim međunarodnim saugovaračima.Bilo je tu sporazuma sa vodećim svetskim silama kao što su SAD, Rusija, Kina, sa vodećim državama EU kao što su Nemačka, Francuska, mnogo sporazuma sa zemljama u razvoju. To su nama posebno drage i važne zemlje zato što su većina njih nekada bili u Pokretu nesvrstanih, a skoro sve listom nisu priznale lažnu državu „Kosovo“ i podržavaju međunarodno pravo i teritorijalnu celovitost Republike Srbije.Danas na dnevnom redu imamo potvrđivanje tri međunarodna sporazuma sa SAD, sa Ruskom Federacijom i sa provincijom Kvebek u Kanadi.Sporazum o socijalnoj sigurnosti sa provincijom Kvebek u Kanadi nastavlja se na isti takav sporazum kakav Republika Srbija već ranije ima sa Kanadom, ali s obzirom da Kvebek ima isključive nadležnosti u oblasti socijalne sigurnosti kao i pravo da zaključuje međunarodne sporazume u toj oblasti, naš sporazum sa Kanadom, koja je federativna država nije, ne odnosi se na naše građane koji žive u provinciji Kvebek, pa je Vlada Republike Srbije ušla u proces pregovaranja sa provincijom Kvebek i zaključila sporazum o kome mi danas odlučujemo.Ovim sporazumom mi kompletiramo celokupnu teritoriju Kanade za naše građane, za prava iz oblasti socijalne sigurnosti i socijalnog osiguranja, kako u Kvebeku tako i u svim ostalim provincijama na na koje se odnosi naš sporazum sa Kanadom iz 2014. godine. Sporazum se odnosi na prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, prava u slučaju bolesti i profesionalne povrede i na prava iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.Vidimo da su to prava koja su u najtešnjoj vezi sa radom i radnim odnosima, tako da je svima jasno da će mnogo veće koristi od ovog sporazuma imati Republika Srbija i građani Republike Srbije, jer je mnogo više naših građana koji su na radu ili su nekada bili na radu u Kanadi, nego kanadskih državljana u Srbiji.Kada govorimo o pravima iz oblasti penzijske i invalidske zaštite važno je napomenuti da se ovaj sporazum zasniva na dva načela. Prvo načelo je načelo neumanjenja, drugo načelo načelo sabiranja. Načelo neumanjenja znači da iznos penzije, odnosno davanja priznata od strane jednog saugovarača ne može biti umanjeno građanima koji žive na teritoriji druge strane ugovornice. Ovo je posebno važno za sve one koji su radni vek proveli u Kanadi, odnosno u Kvebeku, tamo stekli penziju, a žele da je koriste u Republici Srbiji. Iznos te penzije neće moći da bude umanjen zahvaljujući ovom sporazumu, a poznate su tendencije pojedinih zapadnih zemalja, u kojima je nekada boravio veliki broj stranih radnika, da zbog nekih problema sa penzionim fondom žele da umanje iznos penzija, čak i do polovine za za sve one koji penziju ne koriste u toj zemlji, nego u svojoj matičnoj zemlji.Načelo sabiranja znači da oni osiguranici koji nemaju dovoljno staža osiguranja po pravilima jedne ugovorne strane mogu da ostvare prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja sabiranjem perioda, odnosno staža osiguranja koji su ostvarili u obe strane strane ugovornice. To je posebno važno za sve one naše građane koji žele da par godina rada provedu u Kanadi, a kasnije radni vek nastave u Republici Srbiji.Kada govorimo o pravima iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja važno je napomenuti da se ona osim na radnike odnose i na naše studente i istraživače koji borave u Kvebeku.Što

Znamo da su SAD vodeća svetska sila iz oblasti nauke i tehnološkog razvoja. Svi vodeći naučni instituti nalaze se sa one strane Atlantika. Najveći broj nobelovaca

koji imaju njihovi naučni instituti.Ovaj sporazum koji Republika Srbija zaključuje sa SAD omogućuje našim naučnicima i i istraživačima pristup američkim institutima i učešću u projektima koje finansira američka vlada i američke korporacije. Ovaj sporazum reguliše prava iz oblasti intelektualne svojine. Znamo da je onima koji ulažu u sredstva u istraživanje i nauku jako bitno vlasništvo nad svim onim patentima koji proizađu iz tih naučnih istraživanja. Sa druge strane, naučnicima je bitno da ovakvim jednim bilateralnim sporazumom bude uređeno njihovo pravo iz oblasti intelektualne svojine.Treći sporazum, sporazum sa Ruskom Federacijom odnosi se na saradnju u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina. Znamo izreku da možda celokupna proizvodnja jabuka u Srbiji može da zadovolji tek nedeljne potrebe Moskve ili nekog regiona u Rusiji. Svi govorimo o tome da je potrebno da izvoznici voća i povrća iz Srbije iskoriste geopolitičku situaciju vezanu za sankcije Rusiji koje su uvele mnoge zemlje zapada, a koje Srbija nije uvela i neće ih uvesti i plasiraju veću količinu voća i povrća iz Srbije.Ovaj sporazum upravo to omogućava. Država je prepoznala da našim izvoznicima možda najveći problem mogu da prave te administrativne procedure. Ušla je u proces pregovaranja i zaključila bilateralni sporazum sa Ruskom Federacijom koji je pravni okvir vezan za saradnju u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina.Sada na scenu treba da stupe naši poljoprivrednici, naše kompanije iz oblasti agrobiznisa i ispune standarde jer znamo da je rusko tržište jako zahtevno i da je robu potrebno sertifikovati i ispuniti odgovarajuće standarde koje traži rusko tržište.

podržaću sva ova tri međunarodna sporazuma, kao što smo podržali i ranije sporazume koje je Vlada Republike Srbije zaključivala sa mnogim državama u svetu.

To je zato što je Srbija država u kojoj vlada politička stabilnost, država u kojoj vlada fiskalna stabilnost i država sa dobrim ekonomskim rastom i dobrim ekonomskim karakteristikama. Sve to je započelo 2014. godine sa reformama koje je pokrenuo tada premijer, a sada predsednik Aleksandar Vučić.

Hvala predsedavajući.Uvaženi ministri, koleginice i kolege narodni poslanici, Sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD je veoma značajan i veoma važan sporazum jer zapravo predstavlja viziju zemlje gde bi ona želela da bude za jedno 20, 30 godina. Upravo iz tog razloga ja ću svoj govor bazirati na ovom sporazumu.Ulaganje u nauku i tehnologiju je ulaganje u budućnost. Razvoj nauke crta siguran put ka prosperitetu i napretku i predstavlja zapravo vođenje jedne dobre politike. Mladi talentovani naučnici, vizionari sigurno su među našim najboljim ambasadorima u svetu. Ono što bi sigurno bilo važno jeste da ulažemo u znanje, obrazovanje jer je to kapital koji će se sigurno višestruko vratiti.Isto tako je važno da kao država zaštitimo tu investiciju i ne dozvolimo da je u potpunosti izgubimo.Naučnici izgubimo.Naučnici moraju biti uvaženi, zaštićeni, slobodni da razvijaju svoje potencijale, a ujedno ponosni na zemlju koja ulaže u njih.Grad Kragujevac je prepoznao značaj ulaganja u nauku potpisivanjem ugovora o izgradnji ustanove od posebnog naučnog i tehnološkog značaja, o izgradnji centra izvrsnosti.Centar je definisan kao prioritetno mesto istraživačkih oblasti, biomedicine za molekularna i ćelijska istraživanja,

i stručno usavršavanje, a pacijenti iz cele Srbije mesto za čuvanje matičnih ćelija koje bi se koristile za ozbiljne terapije i lečenje mnogih bolesti, kao i za gensku terapiju.Svedoci smo, nažalost, da život bolesne dece zavisi od finansija, jer su genske terapije i lekovi basnoslovno skupi.Zbog svega navedenog, centar izvrsnosti bi predstavljao veliko blago države, a njegovo postojanje je pitanje od državnog značaja i nacionalnog interesa. Zato bih vas, gospodine Ružiću, kao ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ovim putem zamolila da u dogovoru sa Vladom Republike Srbije, ako ikako možete, ubrzate, odnosno utičete na proces izgradnje, na brzinu izgradnje centra, jer je do sada izgrađeno oko 32% planiranog. Nastavak radova, što je dobro, je najavljen, ali nažalost ne ide baš odgovarajućom sam da i ste i vi svesni koliko bi ovakav naučno-tehnološki centar bio važna investicija i važno mesto za čitavu državu, ujedno koliko bi je osnažio u pogledu njenog mesta na listi ozbiljnih zemalja koje ozbiljno ulažu u naučno-tehnološki razvoj. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Veljović.Reč ima Zoran Zahvaljujem, potpredsedniče Orliću.Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, gospođo ministarko, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama su

kao što i sami znate, Srbija je zemlja koja je rasadnik mladih talenata. Imamo veliki broj mladih naučnika, inovatora sa kojima možemo da se ponosimo. U prethodnom periodu Republika Srbija je uložila značajna sredstva kako bi im poboljšala uslove za njihov rad i boravak u Srbiji i da svoja naučna dostignuća mogu u inostranstvu da predstave.Sam ovaj Sporazum biće nastavak nečega što je započeto još pre 10 godina, uz određene segmente koji će doprineti daljem intenzitetu poboljšanja same saradnje. Ono što je jako bitno je da će ta saradnja biti obostrana iz razloga što i mi kao država imamo čime da se ponosimo kada je u pitanju razvoj nauke, kada je u pitanju razvoj mladih talenata. Pre svega, govorim o istraživačkoj stanici „Petnica“ koja je inače jedinstvena u ovom delu sveta, u kojoj veliki broj mladih srednjoškolaca, ali i studenata koji se nalaze u ulozi mentora imaju prilike da se bave i naučnim radom. Zahvaljujući ovakvim sporazumima takva stanica, ali i brojne druge koje će se graditi u Srbiji koje će se baviti određenim oblastima nauke omogućiće da mladi ljudi imaju prilike da svoje prve korake u nauci započnu sa ljudima koji su i te kako iskusni i odlični u tom segmentu.Ono što je dalje važno da napomenemo jeste da smo i kao država uložili dosta sredstava u razvoj start-ap inovacionih generatora, u razvoj centara u kojima mladi ljudi mogu da razvijaju svoje ideje koje mogu kasnije da pretoče i u određeni biznis. Sa ponosom mogu reći da je i Kruševac jedan od gradova u kojima je takav jedan inovacioni generator kreiran, u kome mladi talentovani ljudi mogu da razviju svoj biznis i ostvare uspešnu saradnju sa brojnim inostranim kompanijama gde ostvaruju značajne koristi kada je u pitanju i svoj sopstveni razvoj, razvoj svoje kompanije, ali takođe mogu doprineti u značajnom segmentu kada je u pitanju razvoj same inovacije i nauke.Saradnja sa Rusijom je jako bitna zbog daljeg razvoja same poljoprivrede. Znamo da je poljoprivreda jedan od značajnih potencijala koji naša Republike i te kako ima, koji trebamo iskoristiti i svakako da ovaj sporazum će omogućiti da ta saradnja i izvoz naših proizvoda bude znatno bolji, ali da se uz poštovanje samih mera i standarda koji su propisani obezbedi i sam kvalitet što je jako bitno kada je u pitanju sporazum vezan sa Vladom Kvebeka, da ćemo našim ljudima koji su tamo, omogućiti i socijalnu zaštitu, s obzirom kako je uvažena ministarka napomenula, da oni kao posebna oblast u Kanadi imaju svoju regulativu i da na ovaj način zaokružimo taj jako bitan segment za boravak naših građana u Kanadi.Inače, možemo videti da smo kao država i u ovo vreme krize ostvarili ostvarili značajne i uspešne rezultate. Imali smo prilike da čujemo i od našeg predsednika Aleksandra Vučića, koji su to rezultati koje smo ostvarili, da zapravo bojne stvari kada je u pitanju razvoj naše ekonomije i drugih segmenata, smo i te kako nadmašili u odnosu na ono što je planirano i zbog čega i te kako možemo biti optimisti kada je u pitanju realizacija plana, a to je da će sigurno naš realni rast BDP biti 6%, da ćemo u svakom slučaju realizovati veliki broj investicija.Nikada se u istoriji Srbije nije dogodilo da vi imate osam autoputeva koji se istovremeno ili će se istovremeno graditi. Upravo juče kada sam dolazio za Beograd i na sednicu Skupštine, imao sam prilike da vidim koliko taj Moravski koridor napreduje i koliko zapravo ljudi vredno rade kako bi i taj deo Srbije bio spojen i kako bi se stvorili dodatni novi uslovi za razvoj investicija, za razvoj industrijskih zona.To je nešto čime se ja i te kako ponosim, čime se i moje uvažene kolege narodni poslanici ponose, jer je to politika koju i SNS, ali i naš predsednik Aleksandar Vučić vodi. Upravo zahvaljujući takvim investicijama, zahvaljujući ulaganjima koje država usmerava, zahvaljujući pomoći, ne samo građanima, već i privredi koja se sada realizuju, i te kako ćemo uspeti da ovaj period krize prebrodimo i da sve ono što smo planirali ostvarimo i da dalje budemo šampioni kada je u pitanju privlačenje direktnih stranih investicija, ali i kada je u pitanju međunarodna saradnja.Ono što bih takođe iskoristio priliku samo da pozovem građane Republike Srbije da iskoriste svoje pravo koje imaju kada je u pitanju vakcinacija, jer jedino uz pomoć vakcinacije možemo obezbediti taj potrebni kolektivni imunitet kako bismo polako naše živote vraćali u normalu, kako bismo ponovo mogli da uživamo kao što smo to radili i pre pojave same korone.Država je uradila sve što je potrebno. Kao što vidimo, svakog dana u gradovima u Srbiji se otvaraju novi punktovi za vakcinaciju, imamo i te kako dovoljno količine vakcina koje su obezbeđene. Institut „Torlak“ je počeo proizvodnju Sputnjik-V vakcine, u toku je priprema i za izgradnju fabrike u kojoj će se proizvoditi Sinofarmova vakcina, imamo dve kovid bolnice koje su izgrađene, treća koja je započeta u Novom Sadu koja će se takođe izgraditi u rekordnom vremenu, obezbeđene sve potrebne medikamente.Tako da, ono što je Republika Srbija uredila je nešto što je mali broj država uspeo u ovom periodu krize da uradi, da obezbedi sve potrebne uslove da se zdravlje građana zaštiti, da se zaštiti naša ekonomija kako bi moglo uspešno da funkcioniše, kako bi mogla i dalje da bude konkurentna u svetu.U danu za glasanje svakako sa zadovoljstvom ćemo podržati ove sporazume i sve druge sporazume koji su u interesu razvoja naše države i onih, da kažemo, potreba naših građana, a i te kako ovi sporazumi su u korist poljoprivrednika, i naših mladih naučnika, ali i ljudi koji rade u inostranstvu. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Tomiću.Reč ima Ivana Nikolić. **Ivana Nikolić** Hvala predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri sa saradnicima, danas govorimo o tri predloga zakona, odnosno o potvrđivanju Ugovora ili Sporazuma koji su potpisani između Vlade Republike Srbije sa jedne strane i sa druge strane sa Vladom Kvebeka, kada je u pitanju Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti sa Vladom SAD, kada je u pitanju potvrđivanje protokola za izmenu i dopunu Sporazuma koji se odnosi na naučno-tehnološku saradnju i sa Vladom Ruske Federacije kada je u pitanju Sporazum o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.Što se tiče Ugovora sa Vladom Kvebeka, koji se odnosi na socijalnu sigurnost, važno je istaći da je ugovorom uređeno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, kao i zaštite u slučaju povrede na radu ili u slučaju profesionalne bolesti. Inače, ono o čemu ste i jutros ovde govorili, Republika Srbija primenjuje ovakve sporazume sa 31 zemljom, od toga je većina članica EU i i u poslednjih nekoliko godina zaključeni su sporazumi sa Republikom Grčkom, sa Ruskom Federacijom, sa Kinom, a plan je da i u narednim mesecima imamo sporazume sa Tunisom, Azerbejdžanom, itd.Što se tiče Protokola između Srbije i SAD, omogućuje se omogućuje se ne samo nastavak, već i unapređenje i intenziviranje saradnje između srpske i američke strane kada su u pitanju naučno-istraživačke i tehnološke oblasti, i to je za period od narednih 10 godina. Takođe, ovo je značajno za unapređivanje ukupnih bilateralnih odnosa u svim oblastima nauke i tehnologije.Što se tiče Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, važno je istaći da će potpisani sporazum doprineti olakšavanju procedura i smanjenju barijera kada je u pitanju izvoz iz Republike Srbije na tržište Ruske Federacije, naročito voća, povrća, semenskog i sadnog materijala, kao i ostalih proizvoda biljnog porekla koji podležu fitosanitarnom pregledu.Želim odmah da istaknem da kada je u pitanju bilo koja oblast društveno odgovornog života, kada je u pitanju saradnja sa Srbijom, danas se to posmatra iz jednog drugog ugla, danas je Srbija, za razliku od ranije, poštovana, ekonomski jaka i pouzdan partner, zahvaljujući, pre svega, predsedniku Aleksandru Vučiću, čija je međunarodna reputacija nacionalno dobro. U to smo se uverili mnogo puta, a uveravamo se naročito sada kada vidimo kako se neke razvijenije zemlje bore sa naletom pandemije korona virusa i sa nabavkom vakcina, a kako to radi Srbija.Jako je važno da istaknem i danas kada govorimo o predlozima zakona koji su na dnevnom redu i o svemu onom o čemu smo govorili u prethodnom periodu, mi zaista potvrđujemo da se intenzivno borimo na dva fronta. Prvi je svakako očuvanje života i zdravlja naših građana, jačanje zdravstvenog sistema, a drugi jeste jačanje naše ekonomije, jeste kontinuitet razvoja i napretka u svim oblastima društvenog života, jeste podizanje životnog standarda i jeste nastavak ili početak realizacije kapitalnih projekata.Moram da naglasim da, uprkos pandemiji korona virusa, a zahvaljujući pre svega naporima i borbi predsednika Aleksandra Vučića, zahvaljujući Vladi Republike Srbije i odgovornog rukovodstva koji sprovodi program SNS, mi uspevamo da realizujemo i ono što je predstavljeno Planom Srbija 2020/25, 2020/25, što će tek u godinama koje su ispred nas i te kako promeniti način života našim građanima.Mi smo prošle godine imali dva paketa pomoći privredi i građanima, u aprilu i u septembru. Vrednost tih paketa jeste 704 milijarde dinara. Ovih dana mi govorimo o trećem paketu pomoći, čija je vrednost 257 milijardi dinara. Dakle, od aprila prošle godine do danas, država Srbija je odvojila osam milijardi evra za pomoć svakom sektoru privrede, za pomoć svakom građaninu.Mi smo ovde u Skupštini pre dve nedelje usvojili rebalans budžeta, gde smo definisali sredstva za ove namene, ali takođe smo definisali i sredstva za nastavak realizacije onoga što je predstavljeno u petogodišnjem planu Srbija 2020/25, čija je vrednost 14 milijardi evra, a to je za ulaganje u putnu, železničku infrastrukturu, za komunalnu infrastrukturu. Građani to vide. Građani vide da se grade putevi, da se grade pruge, pruge, vide nove i obnovljene škole, vide bolnice, nove fabrike, nova radna mesta.Mi intenzivno radimo na jačanju našeg zdravstvenog sistem. Država odvaja ogromna sredstva za nabavku lekova, za medicinsku opremu, za vakcine. Prošle nedelje je započeta izgradnja još jedne kovid bolnice u Novom Sadu. Prošle godine smo izgradili dve, u Batajnici i Kruševcu. Za samo četiri meseca su izgrađene te dve bolnice. Plan je da i ova, čija je izgradnja započeta prošle nedelje, bude završena do 1. septembra. Takav neki scenario je mogao da se zamisli samo u najrazvijenijim zemljama, ali danas je to moguće i u Srbiji, da se izgradi bolnica za četiri meseca.Srbija se zaista uspešno bori i čvrsto stoji na nogama, za razliku od velikog broja zemalja koje nisu uspele da se izbore sa naletom pandemije korona virusa, gde ima mnogo zatvorenih fabrika, gde je mnogo ljudi ostalo bez posla. Nažalost, to je jednako loš scenario kakav je mogao da se vidi u Srbiji, ali ne zbog neke prirodne katastrofe ili zbog neke pandemije, već zbog neodgovorne vlasti bivšeg režima. Ovde naročito mislim na nivo nezaposlenosti i na zatvorene fabrike. Onda, oni koji su Srbiju doveli na rub propasti, Dragan Đilas i njegovi stručnjaci, oni komentarišu kako se mi zadužujemo skupim kreditima, kritikuju ove pakete pomoći, komentarišu u negativnom smislu izgradnju bolnica i svaki akt koji usvoji Vlada Republike Srbije i Narodna skupština Republike Srbije. Kritikuju sve ono što uradi predsednik Aleksandar Vučić, ne dajući nikakav smislen argument. Verovatno je mana onome što uradi Aleksandar Vučić otprilike samo to što je on uradio. Oni su sebi dali za pravo da komentarišu, oni koje građani Srbije pamte po nedomaćinskom i bahatom ponašanju i kojima su jedine strategije i planovi razvoja bili kako će da zgrnu što veću količinu novca za svoje potrebe. Oni koji su za vreme izbornih kampanja uzimali skupe kredite kako bi isplatili građanima Srbije penzije i plate.Đilas i njegova družina, oni su ugovarali neke poslove, započinjali su ih, ugrađivali se, a onda su raspoređivali novac širom sveta. Sigurna sam da građani Srbije iščekuju doslednu primenu Zakona o poreklu imovine, naročito imajući u vidu da postoji tipičan primer, da postoji čovek koji ne može da dokaže poreklo svoje imovine, da postoji čovek koji već preko mesec dana ne može da odgovori na pitanje novinara odakle mu taj novac i zašto je raspoređen širom sveta. On je priznao da se obogatio za vreme dok je bio na vlasti, ali nije odgovorio na pitanje kako to pravda poreskoj upravi, kako to pravda Agenciji za borbu protiv korupcije, zašto je novac širom sveta, a nije u Srbiji, i kako je došao do tog novca. Nije odgovorio. Nije odgovorio kako je stekao toliki kapital u vreme dok je Srbija bila ekonomski devastirana, u vreme dok su se sprovodile pljačkaške privatizacije i kada je stotine hiljada ljudi ostalo bez posla.Onda, u najmanju ruku je sramno da Dragan Đilas i njegovi zaposleni u kompaniji „Multikom“, koji su mu bili saradnici dok je bio na vlasti, koji su danas njegovi politički glasnogovornici, da oni komentarišu ono što radite vi, ministri, što radimo mi, poslanici, što radi predsednik Aleksandar Vučić. Oni na takav način žele samo da nanesu štetu ugledu Srbije. To rade izmišljenim aferama, iznošenjem neistina, ponižavanjem svega ovde što se uradi. Oni žele da naruše ugled naše zemlje i onemoguće čuvanje teško stečene reputacije fiskalno stabilne zemlje. To im ne ide za rukom.Predsednik Aleksandar Vučić je nedavno imao i sastanak sa predstavnicima MMF-a i Srbija Srbija je ocenjena kao ozbiljna država, kao ekonomski jaka država, koja uspešno upravlja krizom i koja uspeva da realizuje najznačajnije projekte. Dakle, naša zemlja, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, snažno odgovara na sve izazove zbog pandemije korona virusa, bori se za zdravlje naših sugrađana i za jačanje naše ekonomije. Mi se borimo za rast od šest, pa čak i sedam posto, što nam je jako važno. Važan nam je rast, kako bismo imali nove investicije, kako bismo imali više novca u budžetu, kako bismo imali više ulaganja u infrastrukturu. Potrebno nam je još fabrika, još novih radnih mesta, zatim povećanje plata i penzija za što bolji životni standard naših građana. Zahvaljujem.

Orliću.Poštovani ministri, Kisić Tepavčević i Ružić sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, međunarodnim ugovorima o socijalnoj sigurnosti kao takozvanim elementima koordinacije omogućava se usklađena primena nacionalnih zakonodavstava država zemalja ugovornica sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja.Ovim se garantuje jednak tretman državljana, odnosno osiguranika obe države ugovornice, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima, utvrđuje se primenljivo zakonodavstvo, što bi značilo pravila na osnovu kojih se može utvrditi u određenoj situaciji da li se primenjuju nacionalna zakonodavstva jedne ili druge države ugovornice, obezbeđuje se očuvanje stečenih prava i garantuje transfer, odnosno isplata davanja ukoliko dođe do promene prebivališta osiguranika iz jedne zemlje u drugu zemlju.U svetu je prvi sporazum o socijalnoj sigurnosti potpisan davne 1827. godine, između Francuske i Velikog Vojvodska Parme. Srbija danas ima potpisan sporazum sa 31 zemljom sveta. Danas na dnevnom redu nalazi se Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, iz tog razloga što Sporazumom između Republike Srbije i Kanade, koji je stupio na snagu decembra 2014. godine, nisu obuhvaćeni građani, odnosno osiguranici Kvebeka kao jedne od najvećih pokrajina Kanade, iz razloga što se penzioni sistem Kvebeka razlikuje od ostalih kanadskih pokrajina.S tim u vezi, a imajući u vidu sveobuhvatnu zaštitu osiguranika, bilo je potrebno napraviti poseban ugovor ovim ugovorom obuhvaćeni su osiguranici obe zemlje ugovornice, u smislu penziono-invalidskog osiguranja, uključujući i povrede na radu i profesionalne bolesti i zdravstvenog osiguranja, odnosno obuhvata zdravstvene zaštite.Ono što treba da istaknemo jeste da, imajući u vidu zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kvebeka, jača se i proširuje saradnja između države Srbije i Kanade, a samim tim i Kvebeka. Kao što je istakao i predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, kada se sastao sa kanadskim ambasadorom DŽajlsom Normanom u februaru 2021. godine, ova saradnja ne treba samo da bude u smislu socijalne sigurnosti, već i da se jača po političkoj osnovi, vezano za politički dijalog, podsticanja za razvoj svih oblasti kanadsko-srpskih odnosa.Vučić je istakao takođe da u godini kada se obeležava jubilej, a to je 80 godina postojanja diplomatskih odnosa, između Republike Srbije i Kanade, je veoma zadovoljan time što mnoge kanadske firme dolaze u Srbiju jer je Srbija otvorena zemlja za investitore, što smo i pokazali tim da smo u 2020. godini, godini korone, imali najveći priliv direktnih stranih investicija od svih zemalja u regionu, čak u Evropi i ono što je istakao jeste da je izrazio nadu da, osim rudarstva i energetike, bi voleo da kanadski privrednici ulažu i u druge oblasti.Srbija je danas otvoreno i demokratsko društvo. Srbija danas ima dobre odnose sa međunarodnom zajednicom i sadržajnu saradnju sa drugim zemljama koju želi iz određenih oblasti, ne samo Kanade i Kvebeka, iz oblasti kako poljoprivrede, nauke i tehnologije, što danas pokazuje i sporazum koji takođe imamo na dnevnom redu sa SAD, iz oblasti iz oblasti poljoprivrede, što pokazuje sporazum koji danas imamo na dnevnom redu sa Ruskom Federacijom. Važno je napomenuti da danas u Srbiji posluje preko 50 kanadskih firmi, pa i ovaj sporazum koji je danas na dnevnom redu ima još veći značaj. Zahvaljujem.

Zahvaljujem, potpredsedniče, gospodine Orliću.Uvaženi potpredsedniče Vlade i ministre, gospodine Ružiću, uvažena ministarko, gospođo Tepavčević-Kisić, ovom prilikom želim da kažem da je maj mesec mesec kada ćemo najbolje da vidimo sve uspehe i Vlade Srbije i predsednika Vučića u prethodnih nekoliko meseci. je jasno i glasno i predsednik Vučić najavio jutros.Kao što vidimo, ovi sporazumi i sve ovo o čemu danas govorimo potvrđuju koliko dobro radi Vlada Republike Srbije u ovim teškim uslovima borbe protiv korona virusa. Potpisujemo sporazume sa prijateljskim državama, a pred nama su danas tri sporazuma, sa Vladom provincije Kvebek u Kanadi i sa prijateljskim državama, Ruskom Federacijom i SAD.Pored podrške za sva SAD.Pored podrške za sva tri sporazuma, posebno ću da se osvrnem na Sporazum sa SAD, jer smatram da je u našoj istoriji jako bitan svaki sporazum sa velikim silama.

danas imamo i situaciju da državno rukovodstvo, predvođeno Vučićem, koje vodi sjajnu spoljnu politiku, se ugledalo i na sjajne diplomatske postupke našeg velikog naučnika Mihajla Pupina, koji je gradeći prijateljstva sa američkim moćnicima i sa tadašnjim predsednikom SAD Vilsonom uspeo da završi diplomatskim putem, prijateljskim odnosima, dobrim odnosima, srpskog i američkog naroda, da tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, možemo slobodno reći diplomatskim putem, dodeli važne teritorije.Zahvaljujući Pupinu, zahvaljujući njegovom prijateljstvu sa američkim predsednikom, Banat nije pripao Rumuniji, nego je pripao Kraljevini SHS, deo Makedonije i istočne Srbije nije pripao Bugarskoj nego našoj državi i isto se dogodilo sa većim delom Dalmacije, koja nije pripala Italiji nego, zahvaljujući srpskom rukovodstvu i srpskom naučniku koji nije imao političke funkcije ali je imao veliki autoritet i ugled i u Americi i u Svetu, tako je Dalmacija pripala tadašnjoj državi.Zašto ovo govorim? Zato što je ponovo došlo vreme da se Srbija i srpski velikani uvažavaju i cene širom sveta, da se cene i na zapadu i na istoku. i na zapadu i na istoku. U SAD nekada se govorilo o Pupinu i Tesli, i sada se govori o Pupinu i Tesli, ali se sada govori i o Aleksandru Vučiću. Mi konačno imamo predsednika države koji je priznat i na zapadu i na istoku,

i sadašnja i spoljna i unutrašnja politika i predsednika Vučića i Vlade Republike Srbije.Ono što moram da prokomentarišem sa vama, dragi moji poslanici, dragi građani Srbije, naši dragi predstavnici Vlade Srbije, da mi danas imamo ostrašćene napade i kritike svega ovoga o čemu su govorili i ministri i moje kolege poslanici i o čemu je govorio predsednik Vučić prilikom današnjeg gostovanja na televiziji, a to su napadi na porodicu. Dakle, našim političkim protivnicima nisu sveti ni praznici, ni porodica. Predsednik Aleksandar Vučić je lepo govorio o programu i sve izložio, a mi s druge strane imamo opet napade na njegovo najmlađe dete Vukana Vučića koji još nije napunio četiri godine, a koji je kriv Draganu Đilasu, njegovim političkim saborcima samo zato što je najmlađe dete predsednika Srbije. Da ne govorim o napadima na Danila i Milicu Vučić, da ne govorim o napadima na brata predsednika Republike Andreja Vučića ili o napadima na roditelje. Dakle, Dragan Đilas, Marinika Tepić, Vuk Jeremić napadaju tri generacije Vučića samo zato što su bliski srodnici predsednika Srbije, samo zato što narod predvođen Aleksandrom Vučićem na izborima ne dozvoljava da se vrate na vlast oni koji su otimali i krali od građana.Mi danas imamo opet lepe vesti. Danas je predsednik Srbije najavio da će dobiti i novčanu nagradu svi oni koji će biti vakcinisani i koji su već vakcinisani. država Srbija svakodnevno pomaže građane, brine o narodu, brine se o svakom sektoru, a s druge strane imamo napade.Imamo napade od onih zato što jednostavno njima ne odgovara da Srbija nije mafijaška država i da Srbijom više ne vladaju kriminal i korupcija. U Srbiji se zna koliki je budžet, gde ide svaki dinar, ko koliku pomoć dobija, kolika je socijalna pomoć, kolika je pomoć za penzionere, za zaposlene, koliko se ulaže u privredu, koliko kilometara auto-puta se gradi, nema više lopovluka i što se tiče gradnje puteva. Tri i po meseca nemamo mafijaško ubistvo u Beogradu i Srbiji, dakle, već se vide i prvi rezultati borbe protiv mafije. Gradi se po celoj Srbiji. Evo, imamo najavu i da će se srediti put od Gornjeg Milanovca do Kladova, dakle, ne samo na teritoriji severne Srbije, ne samo što što će se izgraditi i nova železnica od Niša prema Severnoj Makedoniji, da ne govorimo o putevima u zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji.Dakle, u celoj Srbiji se gradi. U celu Srbiju se ulaže. Svim građanima se pomaže. Srbija je, što se tiče ekonomskog rasta najbolja u Evropi. Što se tiče borbe protiv korona virusa, a vi to isto, gospođo Kisić Tepavčević, zanate, jer i kao član Kriznog štaba ste sa nama delili svakodnevno sve podatke, dakle, među najboljima smo u Evropi i u svetu što se tiče borbe protiv korona virusa i što se tiče vakcinacije. Raduje me i poslednji podatak da je već u Beogradu revakcinisano, čini mi se oko 35% građana.Dakle, idemo polako ka našem konačnom cilju da pokušamo da dostignemo jedan Izrael i da steknemo taj kolektivni imunitet, kako kažu naši čestiti i časni članovi Kriznog štaba.Ovom prilikom treba da pružimo podršku svim članovima Kriznog štaba, i onima koji su tu po državnoj funkciji i onima koji su tu kao predstavnici struke, jer oni zajedno sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem i o zdravlju svih nas.Dakle, danas imamo Srbiju koja brine o zdravlju građana, o finansijama građana, o privredi Srbije, o odličnoj politici regionalnoj, spoljnopolitičkoj i sa velikim silama i u regionu. Dakle, Srbija se izgradila u državu lidera jugoistočne Evrope i država koja je primer i na Balkanu i u Evropi.Kako može domaćinski da se vodi jedna država? Država je po nekim parametrima mala, po nekima velika, a za nas koji živimo u državi Srbije je najveće, jer je to naša otadžbina, naše srce kuca za Srbiju. Zato mi i narodni poslanici i većina građana Srbije i vi iz Vlade Srbije naravno da prepoznajete sve ove dobre rezultate u kojima i sami učestvujete i naravno da svi zajedno treba da damo svoj doprinos da se svaki dan borimo borimo za što veći broj vakcinisanih, za zdravlje naših građana, da sačuvamo dinar, da ne dozvolimo kriminalcima da se vrate na vlast, da ne dozvolimo mafiji da pobedi državu i da svaki dan brinemo o našim komšijama, o našoj deci, o svim građanima Srbije, a to mi možemo samo kao jaka država, što sada i jesmo zahvaljujući odličnoj politici koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić.Hvala.